Izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća, predlagatelj: Odbor za pravosuđe Koji je proveo postupak predlaganja članova Državnoodvjetničkog vijeća na temelju članka 144. i 145. Zakona o Državnom odvjetništvu. Prijedlog akta vam je dostavljen poštom.

Neću vam puno vremena oduzeti, ali smo smatrali ispred kluba ipak reći nekoliko riječi o ovoj vrlo značajnoj temi. bili smo svjedoci da smo se ovih nekoliko dana, a posebno jučer bavili kriterijima napredovanja u pravosudnoj struci. Govorili smo o Pravosudnoj akademiji i o Zakonu o Državnom odvjetništvu, i ovo je samo nastavak te serije zakona koji imaju isti cilj. Naime pokušaj odabira apsolutno najkvalitetnijih kadrova za pojedine funkcije u pravosudnom sustavu, u ovom slučaju se radi o Državnom odvjetništvu. Naime, kolegice i kolege imamo pred sobom cijeli niz prijedloga. Ja ne tvrdim da naš Odbor za pravosuđe nije posao odradio dobro, dapače smatram da su obavili posao na odgovarajući način i mi pred sobom imamo danas kandidate koje nam je uputio državni odvjetnik. Imamo pred sobom kandidate koje su nam uputili rektori naših pravnih fakulteta i imamo jasno i kandidate ispred ispred pojedinih klubova u Saboru. I ono što me je potaklo da na klubu najprije razmotrimo ovu materiju, i da vam je ovdje u par minuta predočimo je zaključak, gdje se kaže: predlaže se Hrvatskom saboru

I da li možemo možda ubuduće i nešto kvalitetnije raditi? Mi smo u klubu zaključili da je državni odvjetnik možda najbolje i najhrabrije odradio svoj posao. On je naime uzeo vrlo jasne kriterije, prije svega teritorijalnu zastupljenost, ali onda dakako i stručne i moralne kvalitete, ugled u struci i zajedno sa proširenim kolegijem Državnog odvjetništva kod tajnog glasovanja između uvijek tri kandidata za svako mjesto došao do jednog imena. I od 18 predloženika došli smo, po njegovom prijedlogu, na 6. Naime, on Naime, on sugerira 6. Mislim da je to korektno. Mislim da su oni taj posao odradili hrabro do kraja. Imali su snage reći, da imali smo 18 prijavljenih, predloženih, ali smo to sveli po kriterijima struke na samo 6. I nas očito nama sugeriraju da ih podržimo. Ja se slažem s tim, ja se potpuno slažem s tim, i zato sam se javio jer ovdje smo malo sada dovedeni u situaciju da mi smo ti koji ćemo morati od šest predloženih kandidata od strane dekana pravnih fakulteta odabrati dva, i da ćemo od strane šest predloženih kandidata od strane saborskih zastupnika opet izabrati dva. Ja bih jako volio da su nam dekani također sugerirali od šest dvoje koji bitno odudaraju po kvaliteti, jer ako ste malo prošli njihove životopise, kolegice i kolege, onda ćete vidjeti da postoji velika razlika glede stručnog opusa ovih šest kandidata. Od onih koji su ostavili relativno malo traga u struci, do onih koji su ja bih rekao vrlo kvalitetno međunarodno prepoznati u svom stručnom radu, što je jako dobro. Malo me i zbunilo da smo ovdje stoji u izvješću našega Odbora za pravosuđe, za dva člana Državnoodvjetničkog vijeća iz reda stručnih profesora, sjednica dekana pravnih fakulteta utvrdila je kandidate sljedećim redom. Ono sljedeći me je malo zbunilo, misleći da je to vjerojatno nekakav red prioriteta koji su oni dali. Međutim ako uđete u materijale koje su nam oni poslali, onda to nije, to nije onaj redoslijed. Oni dapače uopće se nisu izjašnjavali, nego su nam dali šest imena i na nama je sada da prođemo njihove životopise i odlučimo. Isto tako se događa i sa članovima, odnosno kandidatima ispred klubova. Kolegice i kolege, ja evo pokušao zamoliti naš Odbor za pravosuđe, da i on ubuduće može nama sugerira. Ipak ste vi ljudi od struke, ipak ste vi ljudi koji poznate taj sustav puno bolje od mene koji sam liječnik. Ja bih jako volio da vi meni sugerirate temeljem stručnih, kvalitativnih kriterija je od tih šest u jednoj i drugoj grupi mi trebamo podržati. U Vijeću Europe sjedim kao član našeg izaslanstva i isto tako se tamo, kad se biraju suci iz Suda za ljudska prava, Odbor za pravosuđe tamo od tri predložena kandidata iz svake države uvijek svede prijedlog na jednoga, temeljem stručnih kriterija, pravnika koji sjede u tom odboru. I gotovo se nikada nije dogodilo da bi na plenarnoj sjednici parlamentarci glasali za nekoga drugoga. Poštuje se struka, poštuje se stav struke i želja je jasno da se unaprijedi taj sustav do jasno onih nekakvih granica do kojih se može temeljem argumenata s kojima raspolaže. Zato evo, zamolba je kluba HNS-a da nastavimo očito idemo u pravom pravcu, ali da budemo ubuduće još hrabriji i da nam vi koji ste pravne struke i koji sjedite u Odboru za pravosuđe možda čak sugerirate i koji od njih imaju prednosti pred drugim kandidatima kako bi to vijeće uistinu što bolje i što kvalitetnije odradilo svoj posao u budućnosti. Hvala Hvala. Zaključujem raspravu. Sukladno članku 231. Poslovnika Hrvatskog sabora, o izboru članova Državnoodvjetničkog vijeća provest ćemo tajno glasovanje. S obzirom da je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.